Gordan (HDZ)** Nastavljamo sa radom. Danas imamo 8 točaka, prva je: - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača, drugo čitanje, P.Z.E. br. 408. Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske, na temelju čl. 85. Ustava RH i čl. 172. u vezi s člankom 190. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovoj točci dnevnog reda, primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za gospodarstvo, amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo. Molio bi predstavnika predlagatelja da nam da dodatno obrazloženje, s nama je poštovani Darko Horvat, ministar gospodarstva poduzetništva i obrta, izvolite ministre. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane saborske zastupnice, saborski zastupnici. Dopustite da vam predstavom Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača. Prvenstveno želim istaknuti da će se ovim konačnim prijedlogom zakona, izvršiti potpuno usklađenje sa EU direktivom o nepoštenoj poslovnoj praksi, no istodobno će se unaprijediti pojedine odredbe važećeg Zakona o zaštiti potrošača, na koje je ukazala praksa tijekom dosadašnje primjene. Naime, važećim Zakonom o zaštiti potrošača, za trgovce je propisano, pravilo obveznog isticanja redovne cijene i snižene cijene za vrijeme posebnih oblika prodaje, kao što su sezonska sniženja, akcijska prodaja i Međutim, Europska komisija, skrenula je pozornost, da je potrebno jasnije propisati, da se obvezno isticanje redovne cijene, i snižene cijene odnosi samo na prodaju unutar poslovnih prostorija, te da se isto ne odnosi na oglašavanje. Ove su izmjene potrebne, kako bi se postigla potpuna usklađenost s odredbama direktive o nepoštenoj poslovnoj praksi, te kako ne bi došlo do povrede prava EU, a time i eventualnog pokretanja sudskog postupka protiv RH. Stoga, se ovim izmjenama i dopunama, predlaže jasnije propisati, da se obveza isticanja redovne i snižene cijene odnosi isključivo i samo na prodaju unutar poslovnih prostorija, te da se navedena odredba o isticanju redovne cijene i snižene cijene ne odnosi na oglašavanje. Što to u biti znači? To znači da trgovac može, ali i ne mora isticati redovnu i sniženu cijenu pri oglašavanju, prodaji izvan poslovnih prostora, prodaji na daljinu, te u slučaju ako posebni oblik prodaje traje kraća od 3 dana. Zbog veće transparentnosti prilikom donošenje odluka, koje se odnose na prava potrošača, važećim Zakonom o zaštiti potrošača, propisana je obveza osnivanja savjetodavnih tijela, pri tijelima javne vlasti i jedinicama lokalne i područne samouprave. Ta savjetodavna tijela odlučuju o pravima i obvezama potrošača posebno u odnosu na određivanje uvjeta prodaje i cijena pojedinih javnih Članovi tih savjetodavnih tijela su i predstavnici udruga za zaštitu potrošača. Međutim, provedba ovih odredbi, nailazila je u praski, na određene poteškoće u odnosu na doseg njene primjene, odnosno, na određivanje, koja tijela javne vlasti, imaju obvezu osnivanja savjetodavnih tijela. Budući da je ovakvo urešenje obuhvaćalo iznimno veliki broj tijela javne vlasti, koje u svom djelokrugu rada, ne donose odluke vezane uz prava potrošača korisnika javnih usluga, potrebno je preciznije definirati tijela koje odlučuju o pravima i obveza potrošača javnih usluga. Slijedom toga, a budući da je Zakon o lokalnoj i područnoj, odnosno regionalnoj samoupravi, propisao da su poslovi zaštite potrošača u samoupravnom djelokrugu jedinice lokalne samouprave, predlaže se osnivanje savjetodavnih tijela samo pri jedinicama lokalne samouprave, dakle, općinama i gradovima. Također zbog nedostatnih službeničkih i ostalih kapaciteta pojedinih gradova i općina, predložena je mogućnost osnivanja zajedničkog savjetodavnog tijela za više gradova i općina, ukoliko isti trgovac pruža javnu uslugu, na području više jedinica lokalne samouprave. Osim toga važećim zakonom propisana je i obveza da u prethodno spomenuto savjetodavnim tijelima, kao i u povjerenstvima za reklamacije trgovaca, pružatelja javnih usluga, moraju biti i predstavnici udruga za zaštitu potrošača. Kako bi potrošači, korisnici javnih usluga, imaju kvalitetniji pristup informacija, tko u tim tijelima štiti njihove interese i prava, predlaže se da udruge za zaštitu potrošača, objavljuju na svojim mrežnim stranicama, potpis jedinice lokalne samouprave i popis trgovaca, pružatelja javnih usluga, u radu čijih savjetodavnih tijela, odnosno, povjerenstava, sudjeluju njihovi predstavnici. U istom tom cilju, predlaže se da i Hrvatska obrtnička komora i Hrvatska gospodarska komora, objavljuju na svojim mrežnim stranicama, potpis povjerenstava za reklamacije, koja su osnovana pri predmetnim komorama, za pojedine djelatnosti, koje obavljaju trgovci, koji imaju do 5 zaposlenih, a u čijem radu sudjeluju predstavnici udruga za zaštitu potrošača. Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača o kojem danas raspravljamo donosi jednu novinu za koju smatram da je od velike važnosti za prava potrošača. Naime, novina se odnosi na sklapanje ugovora o uslugama na daljinu putem telefona. Obzirom na učestale pritužbe potrošača u pogledu ugovora sklopljenih temeljem posebnog zakona kojim se uređuju elektroničke komunikacije ukazala se potreba da se i za predmetne ugovore jasnije propiše koji je to točno trenutak kojim se smatra ugovor sklopljenim. Uz to propisujemo da se i na takve ugovore sklopljene putem telefona primjenjuju odredbe Zakona o zaštiti potrošača. Uzimajući u obzir dostupnost i sve veću učestalost korištenja suvremenih tehnologija predlaže se da se ugovor smatra sklopljenim tek kada potrošač nakon primitka ponude dostavi trgovcu potvrdu svoje suglasnosti o sklapanju ugovora. Potvrdu suglasnosti osim one klasičnog tipa, potpisane ponude na papiru, uključuje i druge načine dostavljanja suglasnosti od strane potrošača koje omogućavaju bržu komunikaciju između potrošača i trgovca kao što je primjerice mail odnosno elektronička pošta. Također, predlaže se da teret dokaza o zaprimanju potvrde suglasnosti o sklapanju ugovora na trgovcu, je na trgovcu što u slučaju eventualnog spora između potrošača i trgovca konkretno znači da je trgovac taj koji će morati dokazati da je došlo do sklapanja ugovora, a ne sam potrošač. Uzimajući u obzir kompleksnost i multidisciplinarnost područja zaštite potrošača kao i učestale promjene u zakonodavstvu ocijenili smo da je potrebno osigurati kvalitetu pružanja savjeta i informacija potrošačima. Zato smo predložili obvezu polaganja stručnog ispita za osobe koje provode projekte informiranja i savjetovanja potrošača temeljem javnog natječaja za koji su osigurana sredstva u državnom proračunu RH. Potrebno je ovim putem jasno naglasiti da će se ispitu moći, da će se ispiti moći polagati bez plaćanja naknade za pristupanje samom ispitu. Tijekom cijelog procesa pripremanja ovog zakona zaprimili smo različite prijedloge pojedinih udruga za zaštitu potrošača. Jedan dio prijedloga za koji smo smatrali da će doprinijeti poboljšanju samog teksta i zakona i njegovu provedbu smo i prihvatili. Jedan dio prijedloga odnosio se na odredbe važećeg Zakona o zaštiti potrošača koji su već usklađene sa pravnom stečevinom EU. S tog aspekta predlagatelj ih nije mogao usvojiti jer bi izmjene tih odredbi imale za posljedicu povredu prava EU, a time i pokretanje određenih postupaka protiv RH. Želim iskoristiti ovu priliku i naglasiti slijedeće, tijekom 2016. i '17. godine od strane Europske komisije te u komunikaciji s državama članicama provedena je analiza zakonodavstva EU u okviru koje su sudjelovali i predstavnici udruga za zaštitu potrošača. Ovaj proces u konačnici će rezultirati donošenjem zakonodavnog paketa pod nazivom „Nove pogodnosti za potrošače“ taj New Deal ili tim New Deal-om se žele postići poboljšanja u smislu učinkovitijih sankcija za provedbe koje obuhvaćaju veliki broj potrošača iz više država članica EU. Uz to želi se osigurati veća transparentnost za potrošače na internetskim tržištima ukloniti opterećenja za poslovne subjekte te urediti pitanje dvostruke kvalitete proizvoda odnosno u tom smislu proizvoda lošije kvalitete koji dolaze ili se već nalaze na hrvatskom tržištu. Urediti će se i postupci kojima će ovlaštena tijela za zaštitu potrošača država članica moći osim pokretanja postupka kolektivne zaštite potrošača zahtijevati izricanje mjera prema trgovcima koji su svojim protupravnim djelovanjem prouzročili prava potrošača. U odnosu na postojeću pravnu regulativu, pojednostaviti će se i ubrzati postupak obeštećenja u slučajevima povrede prava velikog broja potrošača, a time će se podići razina zaštite prava svih potrošača EU pa tako i potrošača na prostoru RH. Javni dijalog na temu ovog novog potrošačkog paketa Europska komisija provodi sa svim državama članicama te je isti 9. studenog prošle godine održan i u Zagrebu u kući Europe, a sudjelovali su predstavnici svih dionika iz ovog multidisciplinarnog sektora odnosno područja, dakle Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, akademska zajednica i različiti odnosno drugi dionici udruga za zaštitu potrošača. S istim ciljem podizanja razine zaštite potrošača 12. prosinca 2018. godine održan je i međuresorni dijalog za unapređenje politika zaštite prava potrošača u okviru kojeg su sudjelovali i brojni dionici iz područja zaštite potrošača. Želio bih istaknuti da je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta pokrenulo i projekt izrade središnjeg portala za potrošače koji će obuhvatiti informacije svih relevantnih aktera iz područja njihove nadležnosti i pravno usmjeravati građane. Smisao ovog portala je jednostavnije rečeno uštedjeti građanima vrijeme na način da se osigura dostupnost najvažnijim informacijama na jednome mjestu primjerice poput informacije koje tijelo je nadležno za pojedinu ili pojedine problematike. Zaključno, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta pridaje značaj zaštiti potrošača te će i u budućem razdoblju nastaviti usmjeravati aktivnosti za daljnji razvoj ovog sustava. Posebno ćemo usmjeriti pažnju na unaprjeđenje nacionalnog regulatornog okvira te aktivno sudjelovati u procesima donošenja europskog zakonodavstva i usklađivanja nacionalnog zakonodavstva sa danas već postojećim europskim. Uz to, usmjerit ćemo dodatne napore na podizanje svijesti svih građana RH o njihovim potrošačkim pravima a sve kako bi kako bi se dostigli visoki standardi zaštite prava potrošača te kako bi se potrošači osjećali sigurno i zaštićeno. Slijedom svega ovdje navedenoga, predlažem donošenje zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača i sve vas danas ovdje pozivam na konstruktivnu raspravu pa ako ima još kojeg prijedloga koji se iznjedrio između prvog i drugog čitanja, u obliku amandmana spremni smo o njima i prodiskutirati. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem ministru. Imamo 11 replika, prvi je kolega Aleksić, izvolite. **Aleksić, Goran (SNAGA)** Zahvaljujem poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi ministre Horvat, slučaj Franak još nije završio, završit će vjerojatno za koji mjesec revizijom banaka jer na Vrhovnom sudu se vodi postupak na temelju revizije banak i Vrhovni sud će zaokružiti taj postupak i znat ćemo konačno pravorijek koji će biti konačan međutim neće biti sustavnog rješenja za potrošače a na temelju tog slučaja Franak, 125 000 je oštećeno valutnom klauzulom i nepoštenim kamatama. U cijeloj EU valutna klauzula CHF je nepoštena, nije Hrvatska jedini primjer, međutim mi imamo kolektivnu zaštitu a nemamo sustavno obeštećenje. Nakon što se završi revizija na Vrhovnom sudu, ja ću nastojati da se predloži zakonsko rješenje kojim bi se sustavno omogućilo obeštećenje svih 125 000 dužnika na temelju prisile prema bankama. Temelj je presuda, hoćete li podržati jedno takvo rješenje koje ču predložiti? Hvala. **Jandroković, Poštovani saborski zastupniče, i u diskusiji koju smo vodili u prvom čitanju ovog zakona, napomenuo sam i budno pratimo i aktivni smo dionik konstrukcije direktive koja će nadam se tokom ove godine u pravni poredak RH implementirati tzv. proces kolektivne tužbe. Mi smo svjesni činjenice da je takav proces danas skup za aktere koji se udružuju i takvu tužbu žele podnijeti ali moram priznati da smo isto tako analizirali taj odnosno slične procese zemalja našega okruženja. I moram priznati da ako se sjećate vaše diskusije tokom prvog čitanja gdje smo apostrofirali jednu pozitivnu praksu takvog tipa na prostoru RH, moram priznati da smo mi došli analizom do malo drugačije spoznaje nego ju imate vi.

Kolega Glasnović, izvolite.

to mi provodimo selektivno. Imate 19 000 poduzeća u Hrvatskoj bez ijednog zaposlenika, ja se bojim hrvatskih glava ovdje jer sve što mi uvozimo ovdje na tržnicama se vidi, 90% voća i povrća je uvozno a potrošimo stotine milijardi kuna na poljoprivredi, Hrvati. Vidimo bijeli luk iz Kine kao domaći se prodaje, crkotine, meso koje dolazi iz Rumunjske 3 g. staro, ja se nadam da ćemo imati konkretne rezultate tih kvartalnih ovih nadzora da znamo šta mi jedemo ovdje.

Moram priznati da smo poštovani saborski zastupniče, malo iskoračili iz konteksta ovog zakona i malo se prenesli i transformirali u područje koje se uređuje jednim drugim zakonom ali slažem se u činjenici i konstataciji da svaki potrošač na prostoru RH i svaki građanin RH zavrjeđuje ustrojstvo takvog sustava kojim ćemo omogućiti da na prostoru RH nemamo proizvode dvostruke kvalitete ili dvojne kvalitete ali ni proizvode koji nisu kvalitetni ili koji nisu prikladni za naše tržište. Slažem se i s vama i sa konstatacijom i pokušat ćemo novim ustrojem i koordinacijom novog inspektorata što je god moguće više približiti proizvod potrošaču u smislu kvalitete proizvoda. Tomislav (Nezavisni)** Hvala predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi ministre, dakle ova izmjena zakona je iskorak jedan u odnosu na prethodne zakone i treba pozdraviti međutim mene brine jedna stvar. se sjećam situacije u kojoj se našao kolega Lalovac kad je bio ministar, ja i danas ga srdačno pozdravljam, skidam mu kapu što je pokazao čvrstinu. Ja molim i od vas da to napravite. Članak 66. a ne smije biti članak 66. Nemojte im popuštati, nemojte biti naivni niti vi niti mi. U Saboru da će operateri slijedom ovoga što je navedeno u članku 66. da će oni postupati tako jer vi i sami ste sad rekli u uvodu da postoje različite sukladno tehnologijama, različite metode, oni će sve učiniti da dokažu da je korisnik potvrdio svoj ugovor. Ja ću u tom smislu, pozvali ste da predlažemo amandmane, predložit ću amandman u ime kluba da ostane potpis i eventualno drugi način ali to neka propiše onda HAKOM svojim pravilnikom.

Da li je on definitivan i mi ga u nekoliko sljedećih godina nećemo mijenjati, ja to u ovom trenutku ne mogu tvrditi, ali smatram iskorakom i to da jasnije uredimo proces sklapanja ugovora i da nakon tako sklopljenog ugovora imamo dvije ključne stvari. Prvo, u ponudi da nam potrošač jasno dobije na znanje što je predmet ugovora, a nakon toga da ostane traga verifikatora da je potrošač na uvjete iz tog ugovora pristao. Svjesni činjenice da smo u jednom digitalnom društvu, digitalnom svijetu, uvodimo i druge procese kojima se ta potvrda može dati, dakle, trag će ostati i kod SMS-a i kod maila, ne treba obilaziti šaltere, ali dati priliku da pisani trag, odnosno trag u elektroničkom obliku ostane kao arhiva, to smo uveli i to ćemo tražiti izmjenama ovog zakona. Hvala lijepo. Ministre, direktive EU vrlo su rijetko bile u interesu čovjeka i u interesu rješavanja problema. Pa evo, ja mogu navesti, rekli ste Ugovore o uslugama elektroničkih komunikacija. Nigdje lošiji Internet nije nego u RH na većem dijelu. Nigdje lošije usluge, a nigdje veća dobit nije teleoperaterima nego u RH. Primjera, HT u Hrvatskoj ima 42% dobit i maržu, dok u Njemačkoj ima upola manje i na području cijele EU. Što to znači? Da su ove direktive koje vam šalje EU čisti pamfleti da bi zadovoljili formu, a ne da bi riješili problem građana, kao što su govorili prije kolege i za banke i za smeće, hranu koju dobro upakiraju, nama prodaju

Poštovani saborski zastupniče, sama činjenica da idemo polako prema tome i onemogućavamo da se na prostoru RH ponudi usluga ili proizvod različite ili različitije kvalitete nego u ostalim članicama EU doprinos je korespondencije prema Bruxellesu i usuglašavanja stavova zakonodavnog regulatornog okvira na prostoru cijele EU. Ali ono što i vi jako dobro znate, dakle, neke stvari nisu predmet uređivanja Vlade RH, dakle, naši teleoperateri imaju svog regulatora, to je agencija HAKOM, koja je pod ingerencijom ovog doma, dakle Hrvatskoga sabora i korespondencija Sabora, HAKOM-a prema operaterima mora iznjedriti bolju i kvalitetniju uslugu. **Sladoljev, Marko (MOST)** Hvala g. predsjedniče, poštovani ministre. Imam jedno konkretno pitanje, dakle danas smo u jednim dnevnim novinama pročitali veliki naslov da će odvoz otpada u gradu Zagrebu poskupiti 3% i da je Vijeće za zaštitu potrošača grada Zagreba bilo protiv te odluke. Imam konkretno pitanje. Da li će ovaj zakon koji vi predlažete štiti dakle naše građane od štetnih odluka gradonačelnika kao što je gradonačelnik Bandić je poskupljenje od 3% odvoz otpada, dakle Vijeće za zaštitu potrošača je dalo svoje mišljenje, ona ima savjetodavnu ulogu i ništa se neće promijeniti, ona ništa neće utjecati na tu odluku. mogu odgovoriti. Dakle, ali odgovor je teško mi je odgovarati o procesima koji nisu u ingerenciji ovog predmeta zakona, koji nisu u ingerenciji kuće koja se zove Ministarstvo gospodarstva i koji u ovom trenutku čak nisu u ingerenciji Vlade RH. Dakle, Dakle, u segmentu poslovanja ili donošenja odluka na nivou grada Zagreba i gradonačelnik i gradsko vijeće i sve njegove stručne službe, pretpostavljam, imaju određenu analitiku zbog koje predlažu određene prijedloge i u sklopu parlamentarne demokracije, kada se sa takvim odlukama složi većina, takve odluke onda obično i prolaze. Miješati se s aspekta Ministarstva gospodarstva u metodologiju takvih ili donošenja takvih odluka, mislim da bi bilo kontraproduktivno. **Jandroković,

pristajanja na ugovore na daljinski put, dakle elektroničkim odnosno telefonskim putem, morat će naši građani dobiti što su točno, što je točno ponuđeno i na što točno pristaju. Međutim, moje pitanje je i to smo imali na odboru raspravu, da nekada zbilja građani žele svoju uslugu sada ili sutra. Naravno da ovaj period slanja ponuda će usporiti sve, da li je moguće da oni dobiju jedan tzv. rolling, u rolling ugovor ili uslugu, da oni trenutkom zatraživanja svoje odnosno nove usluge, dobiju tu uslugu, ali ona vrijedi do otkazivanja ili nakon što pristanu na ugovor kad su se uvjeti vidjeli. Zahvaljujem. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Odgovor Moram priznati da u procesu između prvog i drugog čitanja smo imali nekoliko, ja bih se usudio reći, dobrih prijedloga. međutim, prijedlozi u ovom trenutku, kao izraz jedne dobre želje moraju biti iskoordinirani i uklopljeni u neko pravilo u neki propis. Ja ću provjeriti ovaj vaš dakle mi još uvijek imamo vremena intervenirati amandmanima, ali gledajući ovu našu korespondenciju koju smo vodili sa teleoperaterima i nametnuvši im ovakvu obvezu ostavljanja vidljivog traga na ono što potrošaču moraju jasno ponuditi, mislim da se dogodio jedan iskorak, da li u ovom trenutku inzistirati u ovih nekoliko dana i na ovom drugom procesu, ali priznajem, ideja je dobra i potrudit ćemo se dobiti sve relevantne odgovore na ovaj vaš upit. Idemo dalje. Kolega Stričak, izvolite. **Stričak, Anđelko (HDZ)** Hvala predsjedniče, kolegice i kolege, ministre, da treba zaštiti potrošače, treba, da su prijevare ponekad vrlo sofisticirane, jesu, da su mogući na tri načina cijenom, količinom, kvalitetom, jesu. Tu ste predvidjeli Zakonom da se formira Savjet na jedinicama lokalne samouprave gdje je moguće i više tih općina i gradova da formiraju jedan Savjet, s čime se slažem. Međutim, da li možete pojasniti onaj dio vezano na Udruge građana. Znači, Udruge građana mogu na svojim stranicama, web stranicama, facebook stranicama objavljivati prijevare. Međutim, ja se bojim, ako vi imate u jednom mjestu dva trgovca, jedan samo veli svom susjedu, aj organiziraj Udrugu i malo ovog drugog blati. Znači, ja smatram da nema potrebe prije objavljivati dok se nešto ne dokaže, a to mora biti unutar mjesec, dva, tri…/Upadica: Hvala/…zbog lažnih vijesti i sveg ostalog. **Jandroković, Slažem se s vama i primijetili ste, siguran sam, da smo zakonskim okvirom obvezu sveli na općine i gradove. Dakle, na neposrednu bazu iz koje nam potrošači dolaze. Kroz Udruge građana kakvih danas ima preko 20 koji se bave zaštitom potrošača, mi smo krajem prošle godine odnosno početkom već ove godine, u funkciju stavili jedan natječaj gdje ćemo involvirat Udruge građana i zainteresirat u jednu fer i korektnu participaciju i dobar odziv prvenstveno nama kroz jedna projekt za koji smo u proračunu rezervirali milijun Svaka Udruga građana koja se bavi ili ima intenciju sudjelovati u osvješćivanju hrvatskog građanina o svojim pravima, moći će konkurirati od 20-tak do 70.000,00

Hvala lijepa poštovani predsjedniče, poštovani ministre sa suradnicima, srdačno vas pozdravljam. S obzirom da smo mi mala zemlja na globalnom tržištu, naravno da moramo štititi naše izvorne proizvode i to radimo, ali s druge strane isto tako trebamo jako, jako kontrolirati što se uvozi i na koji način zato je potrebno da smo dobro integrirani u europski sustav kontrole, što mi i činimo. Međutim, ali onda idući korak bi trebao biti, inzistirati da se od od bilo kojeg europskog proizvođača ne smije i ne može na hrvatsko tržište uvoziti drugoklasna roba i drugoklasni proizvodi, što znamo da je i dalje slučaj i zato apeliram da ovaj Zakon koji je prvi korak i koji će se integrirat u ovaj paket Zakon koji ste najavili za zaštitu potrošača, uzme i ovaj problem u obzir. Hvala lijepo. **Jandroković, Hvala vam lijepa. Mogu samo se isto tako sjetiti vašeg učestvovanja u raspravi kada smo imali prvo čitanje, dakle, niste tada znali, otprilike dva tjedna nakon toga, došao je i onaj Zakon o sprječavanju geoblokinga, dakle, to je jedan paket od nekoliko zakonskih prijedloga, a obzirom da se korespondencija na temu dvostruke ili različite kvalitete proizvoda u ovom trenutku usuglašava u sklopu jedne Direktive za koju smo mi u segmentu našeg presjedanja stavili visoki prioritet donošenja. Ako ona ne bude gotova tokom ove godine, ja sam siguran da će u onih 6 mjeseci hrvatskog predsjedanja inzistiranjem na donošenju toga akta, isti biti završen u Parlamentu, Europskom Parlamentu, kao Direktiva usvojen, a nakon toga i tokom slijedeće godine transponiran u hrvatsko zakonodavstvo. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Gospodine ministre, kolegice i kolege, rasprava o ovom Zakonu je vrlo važna i nažalost u RH te standarde još nismo dostigli, al ono što mene više muči, u vašem nastupu i vašim obećanjima, ja imam problem sa vjerodostojnošću odnosno kako će hrvatski građani vjerovati ovome što vi govorite nakon što ste u proteklih par mjeseci govorili da imate strateške investitore za naša Brodogradilišta, na kraju je ispalo da ništa od toga nema. Nakon što je vaša Vlada, vaše kolege i vi govorili da nećete dopustiti zatvaranje Sisačke Rafinerije, vidimo ona se zatvara, gube se radna mjesta i postavlja se pitanje, deseci tisuća radnih mjesta u RH vama ništa ne znače, na kraju koga ćemo štititi, kada nećemo uopće imati potrošače, ljudi neće dobivati plaće, ni u Sisku, ni u Rijeci, ni u Puli, zbog ovakvog odnosa Vlade i vas konkretno kao ministra. Hvala lijepo. **Jandroković, Poštovani saborski zastupniče, iako ste promašili ceo fudbal, hvala vam na pitanju. Ja bih umjesto odgovora ponudio jedan savjet. Umjesto da se igrate na mobitelu i šarate po internetu, ja bih vam predložio da si otvorite web stranicu Zagrebačke burze i na njoj ćete vidjeti jednu vrlo interesantnu informaciju od današnjeg jutra. A ta je da smo produžili otvorenost Dejtaruma zbog upravo iskazanog interesa, zbog jučer dolaska još jednog vrlo interesantnog partnera koji snima stanje u hrvatskim Brodogradilištima, to je treći partner, imat ćemo sigurno tokom slijedećeg tjedna još jedan iskaz interesa, dakle, sva ova laž koju ste u nekoliko proteklih dana izrekli hrvatskoj javnost je samo zaključno sa jednom rečenicom, budite barem malo vjerodostojni. **Križanić, Josip (HDZ)** Zahvaljujem g. predsjedniče. g. ministre, zanima me da li je ovaj Zakon sinkroniziran sa Zakonom o nepoštenoj trgovačkoj praksi u lancu opskrbe hranom, te da li se u sklopu ovog Zakona primjenjuju odredbe ovog Zakona o nepoštenoj trgovačkoj praksi vezano uz isticanje najniže cijene koja ne smije biti niža od proizvođačke, što se često puta do sada događalo, događa se i u buduće i zanima me da li imate informacije da li Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja profunkcionirala i da li ona je počela odrađivati svoj posao. Nadalje, kakav je, zanima me kako nas ovaj zakon štiti potrošače od prijevare da se akcijske cijene ističu na proizvode kojima je istekao rok trajanja, onda se spusti cijena, takva hrana nije za akciju, nego je za …/Govornik se Hvala vam poštovani saborski zastupniče na pitanju. Dakle, u samom dijelu mog uvodnog izlaganja, u prvih nekoliko rečenica, ja sam jasno apostrofirao, da sve izmjene i dopune koje se rade, ustvari idu u prilog toga, da sinkroniziramo zakonodavni okvir, koji Zakon o zaštiti, odnosno, ovim izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača, u potpunosti sinkronizira, sa zakonom o nepoštenoj trgovačkoj praksi i slažem se u potpunosti s vama i zbog toga nam je potrebna jedna drugačija filozofija Državnog inspektorata, da nam oni proizvodi, kojima istekne rok trajanja, ne završe u razno raznim akcijskim prodaja, nego upravo na ovom mjestu, koji ste ustvari vi apostrofirali. I zadnja replika, kolega Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo. Gospodine ministre, ovaj prijedlog zakona je prepoznao nekakve anomalije, koje se događaju i koje pogađaju hrvatske građane. Nažalost, u ovom zakonu se mogu prepoznati neke stvari zbog koji se puno hrvatskih građana nalazi i na listi blokiranih i to je dobro. Međutim, ono što je ključno, je kontrola provedbe ovoga zakona, jer ako toga nema, onda ovaj zakon ne vrijedi ništa. Sa hrvatske nacionalne televizije je praktički nestao sport. Vama su određeni teleoperateri nudili pakete i recimo liga prvaka je bila sigurno nešto što je bilo privlačno. Taj teleoperater je izgubio to, međutim, on svim vlasnicima ugovora nije ponudio novi ugovor sa nekom nižom cijenom i pitao da li hoćete nastaviti dalje, nego jednostavno nastavio dalje naplaćivati. Sada je elementarna stvar, ako ste vi nekom ponudili nešto u paktu, ako toga više nema, onda taj ugovor više ne vrijedi. Samo jedan mali primjer, a mogli bi ih tijekom dana nabrajati koliko god Dakle, hvala na skrenutoj pozornosti, na nešto čime smo se da, u protekla 3 mj. vrlo intenzivno bavili, ugovorna obveza i uvođenje ovog novog modaliteta, sklapanje ugovora, ide upravo u prilog tome, da nam u obliku verificirane pobjede, potrošač, dobi jasnu sliku i informaciju što on ustvari ugovara, a da nakon toga, tragom to ili ugovori ili ne ugovori. Istek ugovora i ugovorne obveze koje se preuzimaju, stvar su nazovimo to poslovnog odnosa između potrošača i onoga koji nudi tu uslugu i ja ću iskoristiti priliku i javnost isto tako senzibilizirati, ako smo već ovu priliku dali,

otvaram raspravu, a vi tražite zahtjev za stanku, izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče, nakon ovog uvodnog dijela, mi trebamo dodatne konzultacije, ministar je poprilično neuvjerljiv ali se nadamo da su istinite, ako ima 3 onda će 100% biti riješen pitanje investitora u Puli ili Rijeci i nudi mu da ovdje kaže da će dati ostavku ukoliko se to ne desi. To bi bilo vjerodostojno, to recite ministru, onda će vam možda hrvatski građani vjerovati ili ćete pričati ko ministar Marić oko sisačke rafinerije, a još vas molim da mi objasnite kako se to šara po internetu jer ja ne uspijevam sa kemijskom šarati po internetu, možda vi znate kako tehnologija funkcionira. Ali, naša stanka naša stanka je ovdje sazvana zbog jedne skandalozne informacije, a to je da u Gradu Zagrebu ne štitimo potrošače i da će gradska uprava, ima namjeru poskupiti odvoz smeća dvostruko do trostruko i to kome kolegice i kolege? Znači Klub zastupnika Milana Bandića u Hrvatskom saboru, kojeg nema ni jednoga sada u Sabora, niti su sve ove prebjege koje su unutra, Klub zastupnika koji se bavi političkom trgovinom u Hrvatskom saboru, sada želi od Zagrepčana i Zagrepčanki trostruko više novca naplaćivati za odvoz smeća i to kome? Najmanjim stanovima, znači najviše će poskupiti po ovom prijedlogu koje Grad Zagreb daje, stanovima koje imaju 30 i nešto kvadrata i familijama, obiteljima, koji imaju 4 člana obitelji i više. Znači totalno anti demografska mjera, koja ide prema najsiromašnijima i tu se zove Klub zastupnika Solidarnosti, tu nema nikakve solidarnosti kolegice i kolege, tu ima samo političke trgovine i ono što običajem Zagrepčanima i Zagrepčankama to nećemo dopustiti. Napraviti ćemo sve, da se ovaj sramotni prijedlog gradonačelnika Bandića zaustavi, hvala vam lijepo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam. Ovo je Hrvatski sabor, ali ja ne mogu onemogućiti zastupnike iz Zagreba da govore i o zagrebačkim temama. Dobro sad je 10,14, nastavljamo u 10,30